е внесен Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. Отчетът е предоставен на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и на Комисията по бюджет и финанси, а така също е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

първото Народно събрание на Република България по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста, Това си е нарушение на реда в залата, но няма да има санкции. Уважаеми народни представители,

първото Народно събрание на Република България по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста подписан от представители на всички парламентарни групи, а именно: Красимир Велчев, Ангел Найденов, Юнал Лютви, Иван Костов, като гарант за консенсуса – Цецка Цачева. Предлагам на Вашето внимание

отбелязваме днес 70-годишнината от спасяването на българските евреи и отдаваме своята почит към жертвите на Холокоста. Историческата дистанция ни дава възможност да оценим събитията от българската история в тяхната пълнота и многостранност. Убедени сме, че само такъв подход и позиция може да спре спекулациите и невярното представяне на българската история и да отдаде дължимото на приноса на българското общество и държава към съвременната история на човечеството и неговите ценности. Затова определяме спасяването на българските евреи през 1943 г. като забележително събитие, показващо човечността и толерантността на българския народ, както и волята му за справедливост. Успоредно с това оценяваме като недопустимо приемането на закони, които ограничават гражданските права и създават условия за преследване, за икономически и политически репресии. Затова изразяваме своята почит към тези 43-ма български депутати, начело със заместник-председателя на Народното събрание господин Димитър Пешев, и под заплаха за личната си сигурност и политическа съдба застават открито срещу натиска за депортирането на българските евреи. Въпреки про-нацистката политика на правителството на Богдан Филов и провежданата политика на геноцид в Европа, България дава благороден пример за успешно противопоставяне на опитите за унищожение на евреите. Благодарение усилията на народни представители от 25-то Народно събрание, категоричната позиция на Българската православна църква, на активността на обществени личности и интелектуалци, на български дипломати, на професионални организации, на представители от официалната и антихитлеристка съпротива, на обикновени граждани, на поведението на еврейската общност, която приемала България за свое отечество, държавният глава Цар Борис ІІІ се съобразява с обществения натиск и отказва депортирането на повече от 48 хил. евреи – български граждани, към лагерите на смъртта. Оценявайки обективно историческите събития, днес не може да се оспорва фактът, че 11 хил. 343 евреи са депортирани от Северна Гърция и Кралство Югославия, които тогава са под германска юрисдикция. Като осъждаме този престъпен акт, предприет от хитлеристкото командване, изразяваме съжаление, че не е било във възможностите на местната българска администрация да го спре. Въпреки това опити за спасяване са правени от български граждани, от общественици и духовни лица. Народният представител Петко Стайнов внася предложение за промяна в Наредбата за българското гражданство, с която се опитва да спаси обречените на депортиране евреи като им се даде автоматично българско гражданство. Български дипломати издават визи за Палестина на евреи от европейски страни, които не са български граждани, и по този начин спасяват още няколко хиляди души. През юли 1944 г. правителството на Иван Багрянов възстановява конфискувано имущество на български евреи, а през октомври същата година с първия си акт правителството на Кимон Георгиев предлага и регентите одобряват окончателната отмяна на всички антисемитски закони в страната. Днес ние дълбоко скърбим за всички жертви на Холокоста, за всеки един от депортираните евреи в окупираните от Хитлер територии и изразяваме дълбоката си почит към тяхната памет. Призоваваме трагичната им съдба да не се използва за политически спекулации с днешна дата. Като народни представители от Четиридесет и първото Народно събрание решително осъждаме всички прояви на ксенофобия, антисемитизъм, религиозна и етническа нетърпимост и се присъединяваме към световната съпротива срещу тях. Българското общество, и най-вече младото поколение, са в правото си да се гордеят със спасяването на българските евреи. То е послание към съвременното общество за търпимост, доброжелателство за търпимост, доброжелателство и човеколюбие между хората с различен етнос, религия и култура. Спазването на човешките права и тяхното гарантиране е задължително условие за мир и напредък и не подлежи на политически компромис.” Това е предложението за Проект на декларация. Становище от народни представители? Няма. Поставям на гласуване Проекта на декларацията. Гласували

преминем към следващата точка, искам да кажа, че на извънредните консултации тази сутрин с представители на парламентарните групи се уточнихме за провеждане на извънредно пленарно заседание във вторник, 12 март 2013 г., от 13,00 ч. със следния дневен ред: „На основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 12 март 2013 г., вторник, от 13,00 ч. със следния дневен ред: ред: 1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие. 2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие. развитие. 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България.

Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени. цени. 6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. 7. Второ четене на Законопроекта за туризма – продължение.” Уговорката е, че ако имаме пленарно заседание със законодателна дейност и не сме успели на извънредното пленарно заседание да изчерпим предлагания дневен ред, с него ще продължим и в сряда, като ще се даде възможност на народните представители по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника да правят предложения за включване в програмата за редовните ни заседания от сряда нататък. Съгласието е постигнато с представителите на ръководствата на всички парламентарни групи. Моля, режим на гласуване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля да подложите на гласуване за допуск в залата на Мария Иванова – директор на дирекция „Туристическа политика” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Гласуваме направената процедура за допускане в залата.

Предложението е прието.

„Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с: 1. управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти; 2. туристическото райониране на страната, туристическите райони, създаването, създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за тяхното управление; 3. правомощията на държавните органи, териториалните органи на изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 3 в редакцията на комисията по доклада.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: „Чл. 3. (1) Туристически дейности са: 1. туроператорската и туристическата агентска дейност;

винения, еко, конгресния, детски и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм; 5. предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и природна среда и предоставянето на услуги за спорт. (2) Туристически обекти са: 1. местата за настаняване: а) клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили; б) клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги; 2. заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове; 3. туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване;

таласотерапевтични центрове; 6. плажовете – плажове към естествени и към изкуствени водни обекти; 7. офисите за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност; 8. туристическите информационни центрове; 9. посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; 10. музеите и обществените и частните колекции с културни ценности и художествените галерии; 11. центровете за изкуство и занаяти и центровете за временни изложения с туристическа цел; 12. туристическите пътища/пътеки и веломаршрутите; 13. обектите за катерене, парапланеризъм и маршрутите тип „виа ферата”; 14. конните бази за любителска езда и маршрути за конна езда; 15. аквапарковете, водните атракциони и приключенските паркове; 16. атракционните и тематичните паркове; 17. голф игрищата; 18. местата за наблюдение на диви животни и птици; 19. ловните стопанства по Закона за лова и опазване на дивеча; 20. винарните изби; 21. недвижимите културни ценности по Закона за културното наследство, културните институти по Закона за закрила и развитие на културата, защитените територии по Закона за защитените територии – в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения и в съответствие с режимите за опазването им и с вътрешните правилници на лицата, на които е предоставено правото на управление. (3) Туристическите обекти по ал. 2 са общодостъпни с изключение на тези, за които специални закони предвиждат друго. (4) Не се допуска отказ от предоставяне на туристически услуги в туристически обекти, както и предоставянето им с по-ниско качество

Няма. Гласуваме чл. 7 в редакцията на комисията по доклада.

1. разработва и контролира изпълнението на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и на стратегии за развитие на отделни видове туризъм, както и краткосрочни програми и планове за прилагането им; 2. разработва и изпълнява национална маркетингова стратегия в съответствие със стратегиите по т. 1; 1; 3. утвърждава и изпълнява годишната програма за национална туристическа реклама; 4. разработва и утвърждава концепция за туристическо райониране на страната; 5. разработва съвместно с други държавни органи и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове за статута и управлението на националните курорти; 6. осъществява координацията и взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони при реализацията на националната маркетингова стратегия и разработването на маркетинговите стратегии на туристическите райони; 7. организира извършването на маркетингови маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за българския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността; 8. организира участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма; 9. организира опознавателни журналистически пътувания и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната; 10. изработва и разпространява рекламни и информационни материали и сувенири; 11. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на търсенето и предлагането в държави – основни пазари за националния туристически продукт; 12. поддържа, актуализира и популяризира Националния туристически интернет портал; 13. разработва и осъществява комуникационни кампании кампании на вътрешния и чуждестранни пазари; 14. осигурява дейността на Националния туристически информационен център; 15. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма, финансовото осигуряване и изпълнение на стратегиите и програмите по т. 1, 2 и 3 и концепцията по т. 4; 16. взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони

19. издава, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на туризма и контролира тяхното прилагане; 20. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; 21. подпомага дейността на компетентните органи за провеждане на държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма; 22. подпомага дейността по привличане на инвестиции и съдейства за реализиране на проекти за устойчиво и балансирано развитие на туризма на национално, регионално и местно ниво, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма; 23. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в тях; 24. разработва проекти и участва в разработването, и участва в разработването, оценяването, наблюдението и контрола върху изпълнението на програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации; 25. предлага създаването на туристически представителства на Република България в чужбина; 26. организира поддържането на Единната система за

функциониращи въз основа на единни стандарти и на основата на публично-частно партньорство; 29. разработва и съдейства за въвеждането на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото

7. (1) За осъществяване на сътрудничеството и координацията в областта на туризма се създава Национален съвет по туризъм (НСТ) – консултативен орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

заместник-министър на външните работи, заместник-министър на културата, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на образованието, младежта и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на физическото възпитание и спорта, определени от съответните министри; 2. председателят на Комисията за защита на потребителите; 3. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните; 4. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите; 5. по един представител на всяка организация за управление на туристическите райони;

един представител на националните курорти; 9. един представител на сдруженията на превозвачите в областта на въздушния, сухопътния и водния транспорт;

оправомощен от него заместник-министър или друго длъжностно лице. (4) Условията и редът за определяне на представителите на сдруженията, организациите и курортите по ал. 2, т. 6-10

туризма. (6) Организацията на работа на НСТ се определя с правилник на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Правилникът се публикува на интернет страницата на министерството.

Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 10 в редакцията на комисията по доклада.

чл. 9 се създава нова ал. 10: „(10) Във връзка с развитието на винения туризъм, министърът на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с министъра на земеделието и храните, съгласувано с Националната лозаро-винарска

Моля, колеги, гласувайте!

1. разработва областната стратегия и участва в разработването на програми за развитието на туризма на територията на областта и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите се интегрират в областната стратегия за регионално развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, маркетинговата маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните и регионалните туристически ресурси и потребности; 2. съдейства на министъра на икономиката, енергетиката и туризма при реализацията на дейностите по чл. 6 в областта; 3. сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма на територията на областта в изпълнение на националната политика в областта на туризма; 4. създава комисията по чл. 161,

Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 12 в редакцията на комисията по доклада.

Текстът е приет.

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12: „Чл. 12. Кметът на общината: 1. разработва програмата по чл. 11, ал. 1 и отчета за нейното изпълнение и след одобрението им от консултативния съвет по чл. 13, ал. 1 ги внася за приемане от общинския съвет;

част от Националния туристически регистър; 6. предлага на общинския съвет да определи размера на туристическия данък след писмено становище на консултативния съвет по чл. 13, ал. 1; ежемесечно изпраща информацията от регистъра по т. 5 на електронен носител или по електронен път на министъра на икономиката, енергетиката и туризма; 8. събира статистическа информация и създава и поддържа информационна база данни за туризма на територията на общината съгласно наредбата по чл. 165, ал. 165, ал. 2; 9. разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации; 10. сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма на територията на общината в изпълнение на националната политика в областта на туризма; 11. изготвя годишен отчет за разходването на събрания на територията на общината туристически данък и го публикува на интернет страницата на съответната община; 12. осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 25 в редакцията на комисията по доклада.

БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13: „Чл. 13. (1) Кметът на община, на чиято територия има изградени и функциониращи места за настаняване, създава консултативен съвет по въпросите на туризма. (2) Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице. (3) В състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват с равен брой представители на местната администрация и на национални, регионални или общински музеи, от една страна, и на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма, от друга страна.

ОЕККТО се включват с равен брой гласове представители на местната администрация, от една страна, и на местните, регионалните и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24: „Чл. 24. (1) Учредителният комитет включва задължително представители на групите по чл. 22. Членовете на учредителния комитет могат да упълномощят лице, което което да представлява учредителния комитет в процедурата за учредяване на сдружението. (2) В заявлението за откриване на процедура се посочват: 1. предметът на дейност и целите на ОУТР; 2. туристическият район. район. (3) Заявлението се подписва от всички членове на учредителния комитет и се прилагат документи, удостоверяващи, че членовете на учредителния комитет отговарят на изискванията на ал. 1. Към заявлението се прилага поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 22. 22. (4) По искане на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и в определен от него срок учредителният комитет може да бъде задължен да представи допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по ал. 2 и 3. 2 и 3. (5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма се произнася по заявлението на учредителния комитет в 30-дневен срок от получаването му. (6) В случаите по ал. 4 срокът по ал. 5 тече от деня на отстраняване на нередовностите на заявлението, съответно на представянето представянето на допълнително изисканите документи и данни. (7) Заповедта за откриване на процедурата се обнародва в „Държавен вестник”, в един централен всекидневник и в един местен вестник. (8)

срок. (9) Отказът за откриване на процедура за учредяване на ОУТР може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет.”

подадат общо заявление, като ги уведомява, че в случай на непостигане на съгласие процедурата ще бъде открита по заявлението с по-голям брой учредители, а в случай че техният брой е равен – по заявлението с по-голям брой общини от територията на туристическия район. район. (2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма изисква съгласувателни становища от заявителите по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на новото заявление. Непредставянето в този срок на становище се смята за съгласуване без бележки. (3) Срокът на съгласувателната процедура не може да бъде по-дълъг от 30 дни.

и мястото на провеждане на учредителното събрание, дневният ред с предложение за избор на управителен и контролен съвет, както и мястото, където са изложени проектите на учредителните документи, и времето, през което те са на разположение. (4) Предоставянето на учредителните документи се извършва най-късно един месец след публикуването на обявата по ал. 3. (5) Учредителното събрание се насрочва не по-рано от изтичането на 45 дни след публикуването на обявата по ал. 3. (6) В учредителното събрание участва представител на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”

При липса на кворум се насрочва ново заседание на събранието, което да се проведе не по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни след датата на първото. Датата на новото заседание се посочва в поканата в поканата по чл. 26, ал. 3. (3) По реда на ал. 2 може да се насрочат не повече от две заседания на учредителното събрание. В случай че и на второто заседание липсва кворум, процедурата за учредяване на ОУТР се прекратява със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.” Гласуваме чл. 28 в редакцията на комисията по доклада.

и приема устава й. (2) В устава на ОУТР се уреждат дейностите и начинът на управление, условията за възникване и прекратяване на членството в нея, правата и задълженията на членовете, както и други въпроси, свързани с предмета на дейност на организацията. (3) Уставът на всяка ОУТР се публикува на интернет страницата на организацията.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 29 в редакцията на комисията по доклада.

ОУТР в регистъра по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма въз основа на писмено заявление, към което се прилагат: 1. протоколът от учредителното събрание; 2. уставът на ОУТР, подписан от учредителите и одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма; 3. нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват организацията, и образец от печата на организацията; 4. декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират помежду си в брак или родство по права линия без ограничения, по съребрена по съребрена линия – до втора степен включително, и не са роднини по сватовство – до втора степен включително. (3) В регистъра по ал. 1 се вписват наименованието, седалището и адресът на управление на ОУТР, предметът на дейност, туристическият район, указание, че организацията се учредява като юридическо лице по този закон, управлението и начинът на представителството й.”

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30: „Чл. 30. (1) Промените в устава, приети от общото събрание, се одобряват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в 14-дневен срок от получаването им от изпълнителния директор. (2) В 14-дневен срок от одобряване на промените министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице вписва в регистъра по чл. 29, ал. 1 обстоятелствата по чл. 29, ал. 3, които влизат в сила след вписването им.”

Моля, колеги, гласувайте.

което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице. (3) Общината се представлява в общото събрание чрез кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.” Изказвания? Няма. Гласуваме текста на чл. 33 по доклада на комисията.

Гласуваме анблок членове от 34 до 42 по вносител.

Гласуваме наименованието на Раздел ІV.

Организацията за управление на туристическия район може да бъде прекратена по решение на общото събрание, взето с мнозинство от две трети от гласовете на всички членове. (2) Общото събрание се свиква по искане на най-малко две пети от членовете му в едномесечен срок от постъпването му. бездействие на управителния съвет искането може да се отнесе пред надзорния орган, който свиква общото събрание или овластява членовете да го свикат. (3) Организацията за управление на туристическия район може да бъде прекратена със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, когато: 1. извършва дейност, която противоречи на закона, или 2. не осъществява дейност в продължение на повече от една година. (4) Заповедта по ал. 3 се издава служебно от министъра икономиката, енергетиката и туризма или по молба на всяко заинтересовано лице.” Гласуваме чл. 50 в редакцията на комисията по доклада.

комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45: „Чл. 45. (1) Едновременно с приемането на решението за прекратяване на ОУТР общото събрание назначава един или няколко ликвидатори. Ако ликвидаторът не е назначен от общото събрание, той се назначава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. (2) Ликвидаторите трябва да бъдат одобрени от надзорния орган и регистър едновременно с решението за прекратяване на ОУТР. (3) Имуществото на ОУТР, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя по решение на общото събрание, взето с обикновено мнозинство, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора. (4) Ликвидаторите са длъжни да приключат текущите сделки на ОУТР и да предприемат необходимите фактически и правни действия за извършване на ликвидацията и за заличаване на ОУТР от Националния За неуредени случаи се прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”

Туристическите сдружения в съответствие със своя устав: 1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните държавни органи и териториални органи на изпълнителната власт и ОУТР; 2. участват в работните групи към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма при разработване на нормативни актове в областта на туризма; 3. изготвят анализи, експертизи и други и участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на района или на общината и съдействат за тяхното изпълнение; 4. поддържат база данни на членовете на сдружението; 5. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез чрез оказване на услуги, установяване на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други; 6. набират и предоставят информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност; 7. съдействат за организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация

за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или създават такива; 11. могат да участват с представители в ОЕККТО, Националния съвет по туризъм и в консултативните съвети за развитие на туризма към кметовете на общини; 12. разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове; 13. информират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството и етичните кодекси; 14. сътрудничат със сродни организации в страната и в чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации; 15. участват в регионални, национални и международни проекти и програми; 16. извършват и други дейности, които са регламентирани в устава и не противоречат на закона.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 50 в редакцията на комисията по доклада.

Държавните органи и териториалните органи на изпълнителната власт оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели. (2) Общините могат да членуват в туристически сдружения след решение на общинския съвет.” Гласуваме чл. 51 в редакцията на комисията по доклада.

правноорганизационната форма на лицата, извършващи дейността по чл. 57, ал. 2 в туристическите информационни центрове. (3) Само центрове, които са част от националната мрежа по ал. 1, могат да се обозначават като „туристически информационен център”. Единните стандарти по ал. 1 и организацията на дейността на националната мрежа се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. включени в националната мрежа, се публикува в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 58 в редакцията на комисията по доклада.

Моля, колеги, гласувайте.

61. (1) Туроператорската и туристическата агентска дейност подлежат на контрол от държавата с цел защита и гарантиране сигурността и правата на потребителите на туристически услуги, както и с цел предотвратяване възникването на опасност от увреждане на държавни и обществени интереси в туризма. (2) Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано по този закон лице, с изключение на случаите по чл. 62, което: 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или 2. и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или 2. Е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и 3. има помещение помещение за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж; 4. има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. (3) Регистрацията на лицата по ал. 2 се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти

издава удостоверение за регистрация. (5) Удостоверението за регистрация по ал. 4 се издава за извършване на следните дейности: 1. туроператорска дейност; 2. туристическа агентска дейност; 3. туроператорска и туристическа агентска дейност.” Гласуваме чл. 62 в редакцията на комисията по доклада.

В случаите на свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент, той уведомява предварително министъра на икономиката, енергетиката и туризма по реда на този раздел. (2) Когато свободното предоставяне на услуги по ал. 1 се извършва за първи път на територията на Република България, уведомяването следва да се извърши в срок три месеца преди започване предоставянето на услугите.